otvaram Šestu sednicu Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2020. godini.Na osnovu službene evidencije o prisutnosti narodnih poslanika, konstatujem da sednici prisustvuje 135 vas da je članom 88. stav 5. Poslovnika predviđeno da kvorum za rad Narodne skupštine prilikom utvrđivanja dnevnog reda postoji ako je na sednici prisutna većina od ukupnog broja narodnih poslanika.Radi utvrđivanja broja narodnih poslanika prisutnih sali, molim poslanike da ubace svoje identifikacione kartice u poslaničke jedinice elektronskog sistema za

poslanika, utorkom i četvrtkom predsednici, odnosno ovlašćeni predstavnici poslaničkih grupa mogu da zatraže obaveštenje ili objašnjenje u skladu sa članom 287. Poslovnika.Reč

grad Jagodina i firma „Nort karton“ d.o.o. Beograd su dana 28. marta 2013. godine zaključili ugovor o davanju u zakup 11 hektara, 72 ara i tri metra kvadratna zemljišta u industrijskoj zoni bez naknade. Obaveza „Nort kartona“ ovim ugovorom bila je da izgradi industrijski objekat za dve godine i da zaposli 150 radnika. „Nort karton“ objekat nije završio u ugovorenom roku i grad Jagodina je uputila više od 10 dopisa „Nort kartonu“ između 2015. između 2015. i 2017. godine, a sa zahtevom za završetak objekta i zapošljavanje radnika.Sve ovo o čemu pričam i ugovore i dopise mogu i lično da dostavim nadležnom Ministarstvu pravde, računajući i ugovor i sve dopise između 2015. i 2017. godine.Zbog neispunjavanja ugovornih obaveza „Nort kartona“, grad Jagodina je dana 3. novembra 2017. godine podneo tužbu Privrednom sudu u Beogradu radi raskida ugovora o zakupu.

i 888.781 evro, a po osnovu uloženog u započeti objekat.Ističem činjenicu da je zemljište „Nort kartonu“ dato bez naknade, pa raskidom ugovora nema šta da mu se vraća. U ovom slučaju jedino grad Jagodina trpi štetu zbog činjenice da je predmetna lokacija zauzeta započetim, a nezavršenim objektom.Takođe, ističem da je objekat građen isključivo za potrebe „Nort kartona“ i sva ulaganja koja je imao „Nort karton“ bila su isključivo za sopstvene isključivo za sopstvene potrebe, a ne za potrebe grada Jagodine. Građevinska dozvola je u međuvremenu prestala da važi, objekat je sada bespravan, ne upisan u katastru nepokretnosti i kao takav je predviđen za rušenje. Uz to zbog dugova „Nort kartona“ prema izvođačima radova, rešenjem kojim se usvaja privremena mera i „Nort kartonu“ zabranjuje da otuđi ili optereti nepokretnost u izgradnji, objekat je predmet javne prodaje kod javnog izvršitelja. prilogu mogu dostaviti zaključak javnog izvršitelja od 16. juna 2020. godine.Obzirom da grad Jagodina ima ovakvu situaciju u praksi, moram da vam postavim poslaničko pitanje radi razjašnjenja iste, a koje je od interesa za sve građane Jagodine, odnosno postavljam pitanje za sledeću pravnu stvar. Naime, da li u slučaju kada investitor kome je ustupljeno zemljište bez naknade za potrebe izgradnje fabrike po ugovoru zaključenom sa opštinom, odnosno gradom, a radi zapošljavanja određenog broja radnika, te ukoliko isti, odnosno investitor ne ispoštuje ugovorne odredbe i ne izgradi planiranu investiciju u ugovorenom roku, odnosno odustane od iste, opština, odnosno grad ima pravo da raskine ugovor bez naknade štete? Da li je opština, odnosno grad, nakon raskinutog ugovora i poništene građevinske dozvole zbog neispunjene obaveze investitora, odnosno odustanka od izgradnje obavezan da investitoru isplati naknadu za deo objekta koji je investitor izgradio na predmetnoj parceli koja mu je bila ustupljena?Molim pravno tumačenje i stav Ministarstva o ovom pitanju, a sva potrebna dokumenta, ukoliko su potrebna, mogu lično dostaviti. Hvala.

Poštovani predsedavajući, uvažene dame i gospodo, svoje pitanje postavljam ministarki pravde, gospođi Maji Popović. Naime, u okviru reforme pravosuđa koja je sprovedena na teritoriji Republike Srbije, a koja je počela sa primenom 1. januara 2019. godine, prema Zakonu o sedištima i područjima sudova i javnih tužilaštava, formiran je Prekršajni sud u Novom Pazaru za grad Novi Pazar i teritoriju opštine Tutin, a sa Odeljenjem u Tutinu. Takođe, formiran je Osnovni sud u Novom Pazaru, a u okviru njega sudska jedinica u Tutinu. Ukinuto je javno opštinsko tužilaštvo i osnovano u Novom Pazaru za teritoriju grada Novog Pazara i opštine Tutin.Obzirom da je prošla već decenija rada po ovoj organizaciji pravosudnih organa, mi smo se nekoliko puta obraćali, kako ovom parlamentu, takođe Vladi, ministrima i svim ostalim organima, ali do sada nismo naišli ni na kakvo razumevanje.Analizirajući prednosti i nedostatke koji su se pokazali za ovo vreme, opravdano se može postaviti zahtev za formiranje samostalnog prekršajnog suda za teritoriju opštine Tutin, osnovnog suda za teritoriju opštine Tutin, kao i opštinskog javnog tužilaštva za teritoriju opštine Tutin. U prilog tome govore sledeći argumenti.Naime, za obe vrste sudova, kao i za opštinsko javno tužilaštvo postoji sasvim dovoljan broj predmeta, kao i za samostalno funkcionisanje tih sudova i za potrebnu opterećenost svakog sudije ponaosob. Takođe, treba napomenuti da su sudovi opremljeni sa sudskom zgradom, kao i sa svom neophodnom opremom za samostalno funkcionisanje istih.Moram napomenuti da određeni broj sudija, kao i ostalih radnika, svakodnevno ili nekoliko dana u nedelji putuje do Novog Pazara,

U praksi se i doista pokazalo kao izuzetno loše rešenje dosadašnja organizacija pravosuđa, jer je otežana komunikacija između sedišta suda i sudske jedinice, odnosno Odeljenja u opštini Tutin.Takođe, iz administrativnih razloga, svi tužbeni zahtevi, svi pisani akti koji se odnose na odeljenje u Tutinu moraju fizički dostaviti sedištu suda u Novom Pazaru radi zavođenja, a potom se moraju fizički dostaviti u sudskoj jedinici, odnosno odeljenju u opštini Tutin. Takođe, svi pisani akti koji se donose, odluke, rešenja, presude i sve ostalo se mora dostaviti sedištu u Novom Pazaru, radi razvođenja u glavni upisnik. Sve je to zaista velika oblast da bi se dostava vršila preko redovne pošte.Ako u obzir uzmemo geografske odlike i karakteristike opštine Tutin, koja spada u izuzetno veliku opštinu, jedna od većih opština u Republici Srbiji, koja se prostire preko 741 km kvadratni, to je brdsko-planinsko područje, izuzetno razuđeno, dakle, naselja su udaljena, kako međusobno tako i od opštine Tutin, sve vam ovo govorim iz razloga što ukoliko jedna od tih stranaka koja je izuzetno udaljena od opštine Tutin ima potvrdu da pribavi uverenje da nije krivično osuđivana, onda ona mora da prođe 80 km samo u jednom pravcu, dakle 160 km u oba pravca. pravca. Da ne govorim sad o tom zimskom periodu, kad su sva ta područja bukvalno odsečena zbog izuzetno loših klimatskih uslova i jakih i oštrih zima.Opština Tutin se nalazi na jugozapadu Republike Srbije i samim tim graniči se sa Crnom Gorom, kao i sa Kosovom. Ta granična linija sa Crnom Gorom i administrativna linija sa Kosovom, slobodno mogu reći da su izvor mnogih nedozvoljenih radnji koje mogu biti kvalifikovane kao privredni prestupi, prekršaji, pa i krivična dela, a u svakom slučaju na organima pravosuđa je da u takvim postupcima hitno postupa.Naime, ako mi kao demokratsko društvo hoćemo da učinimo da je pravda dostupna svim građanima ove države i da se preko institucija pravosuđa pruži zaštita građanima, zaštita javnog reda i mira, javne bezbednosti, javnog poretka, uopšte, biće to daleko efikasnije ukoliko u opštini Tutin postoji samostalni osnovni sud, prekršajni sud i javno tužilaštvo za teritoriju opštine Tutin. Ja ne vidim razlog, ako u susednim opštinama, čak manjim opštinama, postoje ti sudovi, zašto bi onda građani ove opštine bili diskriminisani po bilo kom osnovu?Iz napred navedenog, postavljam pitanje resornoj ministarki – da li će i kada, na koji način, pravdu približiti svim građanima ove države, te samim tim i građanima ove opštine vratiti sudove i javno tužilaštvo? To je svakako opština koja spada u red najnerazvijenih i najsiromašnijih. Zahvaljujem.

a to je pitanje da li ćete vi kao predsednik Skupštine dati inicijativu da poslanici svakog meseca ili u dva meseca imaju obaveznu tačku dnevnog reda koja bi se odnosila na našu južnu provinciju?Nema

protestvovali što se smanjio broj sednica, a mi u Skupštini Srbije kao da nas se ta pokrajina ne tiče, nemamo stalno prisustvo.Želim da vas podsetim da se na Kosovu i Metohiji dešavaju razne stvari, koje su nama bitne. Počelo je suđenje navodnim ubicama Olivera Ivanovića. Da li to treba mi da saznajemo sa televizije? Ja hoću da znam šta se sa tim suđenjem dešava.Mi imamo Odbor za Kosovo, koje bi moglo svakog meseca, ili na dva meseca, kako hoćete, da nama daje izveštaj, usmeni ili pismeni, o stanju u Pokrajini.Takođe, svedoci ste da su uhapšeni i sprovedeni u Hag šest pripadnika UČK. Mislim da je potrebno da mi znamo kakav je oblik saradnje sa tužilaštvom, šta mi radimo u vezi toga? To je neophodno potrebno, gospodo i dame, da bismo pogledali ljude u oči, da mi nismo zaboravili južnu pokrajinu.Drugo

Naš šef poslaničke grupe, Đorđe, je postavljao pitanje kada je bila Vlada u četvrtak, ali taj odgovor za nas nije zadovoljavajući. Mi nismo čuli misli li Vlada da formira neko telo koje će brinuti o toku suđenja o svedocima i žrtvama?Znate, reći ću vam nešto. Ne volim o sebi da govorim, ali ja sam od 1996. godine do 2014. godine sedeo u tom ad hok Tribunalu, vaš sekretar je bio svedok. To je antisrpski sud i strašno je bilo kroz šta smo prošli, naročito oni koje smo branili. Prvo Hrvatska, Bosna, pa onda mi, pa Kosovo. Znate, to je antisrpstvo, da su protiv nas, na to smo navikli, ali ono protiv čega protestvujem i na šta ne želim da se naviknem nikada to je da nam rođena zemlja ne pomaže. pomaže. Svi hrvatski branioci su plaćani od Hrvatske. Haradinaj, Limaj i ostali su plaćeni ne znam od koga. Mi smo radili za novac od Tribunala i, ponavljam, nikakve pomoći nismo imali do dolaska ove vlasti. Prvi koji nam je pomogao ste bili vi, kao ministar unutrašnjih poslova i Ljajić. Da nije bilo Ljajića, ja dokumenta nikada ne bih dobio.Dobijali smo dokumenta od tužilaštva, jer našu državu, naročito pod DOS-om, nije interesovalo šta se sa nama tamo Davali su dokumenta kamionima, u kesama iz robnih kuća, koja su nas kasnije teretila, a mi nismo mogli da dobijemo.Znate, užasno je kada uđete u Haški tribunal pa prvo desno vidite kancelariju Nataše Kandić koja prolazi kroz Tribunal kao kroz svoj stan. Isti status je imala i kod našeg tužioca za ratne zločine. A gde smo mi u tome?Ne

da nam ginu svedoci i da nemamo podršku države. Hvala. **Ivica Hvala.Pošto su pitanja bila postavljena i meni, ali i Vladi, naravno neću odgovarati na sve ovo što je Toma rekao, ali generalno država će svakako pomoći našem organizovanom pristupu, ovom novom sudu, jer ovo nije onaj isti sud koji je bio u Hagu. Ovo je sud za zločine OVK i situacije malo drugačija nego što je bila prošli put.Isto tako, ostaje obaveza pripremanja dokumenata i uopšte zaštite svedoka i svega ostaloga kako bi smo pomogli da dođe do pravde i za srpske žrtve.Kao što je i predsednik Republike Aleksandar Vučić rekao, mi ćemo u narednom periodu svakako temu Kosova i Metohije imati i na dnevnom redu našeg plenarnog redu našeg plenarnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije.Idemo dalje.Narodni poslanik Aleksandar Mirković.Izvolite. Poštovani predsedniče, poštovane kolege, narodne poslanice i kolege narodni poslanici, ja danas imam tri pitanja i zatražio bih tri informacije ili tri odgovora od nadležnih institucija, a podstaknuta su svi onim što se dešava u prethodnom periodu i čega smo svi svedoci.Moje prvo pitanje odnosi se na Regulatorno telo za elektronske medije i postavljam ga kao neko ko je bio svedok svega onoga što se dešavalo u prethodnom periodu, ali me pre zanima i kao građanina Republike Srbije – da li vide bilo što sporno što se u medijima koji su pod direktnom kontrolom Dragana Đilasa od prošle nedelje vodi organizovana kampanja, hajka protiv poslanika u Narodnoj skupštini Srbije? Da li vide bilo šta sporno što se ovaj dom i svako ko se nalazi u njemu, pa da li bio na mestu pozicije ili opozicije, satanizuje, vređa, omalovažava, naziva najgorim mogućim imenima i pokušava da se diskredituje na svaki mogući način?Ono što je posebno interesantno, prateći sve te emisije, primetio sam da je svako od poslanika koji je govorio i postavljao pitanje o malverzacijama Dragana Đilasa provučen kroz najgore moguće blato. Sada se nameće pitanje – da li na taj način ti mediji i Dragan Đilas pokušavaju sve nas ovde da zastraše da ne pitamo odakle mu 619 miliona evra ili da ne pitamo odakle njegovom bratu Gojku Đilasu 35 samo me zanima da li neko u tom telu vidi bilo šta sporno u ovoj kampanji koja traje već dve nedelje, a definisala se i doživela je svoj špic u poslednjih sedam dana, pa tako i štampani mediji, koji su pod direktnom kontrolom Dragana Đilasa, dozvole sebe da ovako predstave narodne poslanike. Ja ovu sliku, tj. karikaturu ne mogu čak ni da opišem iz pristojnosti. Građani Srbije znaju šta se ovde nalazi, ali me samo zanima da li neko vidi bili šta sporno u ovome.Što se tiče Dragana Đilasa, moje drugo pitanje je podstaknuto svime onim što se dešava u proteklih nekoliko dana. Postavljali smo pitanje - da li će nadležne institucije reagovati na to što njegov brat ima 35 nekretnina koje se procenjuju na 5,5 miliona evra?Ono evra?Ono što je sada izbilo u prvi plan, a o čemu smo moje kolege i ja odavno govorili, jeste afera most na Adi, pa me samo zanima – da li će nadležne institucije ispitati dokumenta koja su se pojavila u kojima se jasno vidi da je Dragan Đilas uplatio za konsultantske usluge samo u jednoj transakciji 2,5 miliona evra firmi koja se bavi prodajom brodova i rezervnih delova, a da ni jedan jedini brod nismo kupili, a oni nisu mogli čak ni da učestvuju u tim građevinskim radovima? Samo me zanima – zašto su uplaćena ta 2,5 miliona evra i da li će nadležne institucije to ispitati?Za sam kraj poslednje pitanje koje je možda i najbitnije, postavljamo ga uporno proteklih sednica u krug, ali ne dobijamo odgovor, da li su nadležne institucije ispitale sve one informacije koje je izneo Čaba Der u Mađarskoj, gde je priznao da su mu dve mafijaške organizacije ponudile novac da ubije Aleksandra Vučića? Da li se bilo ko pozabavio time, zatražio dodatnu informaciju ili postavio pitanje, potražio dodatno objašnjenje od tog plaćenog ubice?Takođe nisam dobio informaciju, niti sam je bilo gde pronašao da je Srđan Nogo dobio bilo kakav poziv za to što je na jednom mediju pozivao da se ubije porodica predsednika Aleksandra Vučića, i njegovi roditelji, kao i najmlađi sin koji nema ni tri i po godine?Dakle, na ova pitanja zahtevam odgovor i samo ovo zbog građana Srbije koji svakodnevno pitaju i traže odgovor ili bilo kakav sudski proces postavljam pitanje da znamo šta možemo da kažemo građanima i da građani ovde čuju šta će se na tom planu raditi i dešavati.Srbija je slobodna zemlja. U Srbiji su ljudska prava svim zagarantovana, ali jedino se prava krše Aleksandru Vučiću i svima nama sa kojima se Đilas svakodnevno preko svojih medija obračunava.Zamolio bih da dobijem odgovore na ova pitanja ili informacije kako bi svima još jednom jasno stavili do znanja da je Srbija slobodna zemlja u kojoj se na vlast dolazi izborima, a ne ne znam kakvim krvavim scenarijima. Hvala. Zahvaljujem.Pošto se više niko od predsednika, odnosno ovlašćenih predstavnika poslaničkih grupa ne javlja za reč, nastavljamo sa radom.Obaveštavam vas da su sprečeni da sednici prisustvuju sledeći narodni poslanici: Borisav Kovačević, Marijan Rističević i Đorđe Komlenski.U sazivu ove sednice koja vam je dostavljen, sadržan je predlog dnevnog reda sednice.Pre utvrđivanja dnevnog reda sednice, saglasno članu 92. stav 2. i članu 93. Poslovnika Narodne skupštine, potrebno je da Narodna skupština odluči o predlozima za stavljanje na dnevni red akata po hitnom postupku i predlogu za spajanje rasprave.Vlada je predložila da se po hitnom postupku stavi na dnevni red Predlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Finansijskog plana Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje za 2020. godinu.Stavljam na glasanje ovaj

predlog.Poslanička grupa SPAS predložila je da se, po hitnom postupku, stavi na dnevni red Predlog odluke o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine.Stavljam na glasanje ovaj

predlog.Poslanička grupa Savez vojvođanskih Mađara predložila je da se, po hitnom postupku, stavi na dnevni red Predlog odluke o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine.Stavljam na glasanje ovaj

predlog.Narodni poslanik dr Aleksandar Martinović, na osnovu člana 92. stav 2. člana 157. stav 2. i člana 192. Poslovnika Narodne skupštine, predložio je da se obavi:1. Zajednički načelni i jedinstveni pretres o: Predlogu zakona o završnom računu budžeta Republike Srbije za 2019. godinu,

Beograd po zaduženju Javnog preduzeća „Skijališta Srbije“ Beograd, po osnovu Ugovora o dugoročnom investicionom kreditu za izgradnju gondole Brzeće – Mali Karaman, Predlogu odluke o davanju saglasnosti na Odluke o izmenama i dopunama Finansijskog plana Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje za 2020. godinu.2. Zajednički jedinstveni pretres o: Predlogu odluke o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije, koji je podnela Poslanička grupa SPAS,

Predlogu odluke o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije, koji je podnela Poslanička grupa Savez vojvođanskih Mađara.Pretpostavljam da poslanik Martinović neće o tome govoriti.Stavljam na glasanje ovaj

ukupno 188, za – 181, nije glasalo sedam.Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova prihvatila ovaj predlog.Pošto smo se izjasnili o predlozima za stavljanje na dnevni red sednice akata po hitnom postupku i Predlogu za spajanje rasprave na osnovu člana 93. stav 3. Poslovnika, stavljam na glasanje predlog dnevnog reda u celini.Molim poslanike da pritisnu odgovarajući

sednice.Saglasno članu 90. stav 1. Poslovnika Narodne skupštine, obaveštavam vas da su pozvani da sednici prisustvuju Siniša Mali, ministar finansija, Darija Kisić Tepavčević, ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Saša Stevanović, državni sekretar u Ministarstvu finansija, Darko Komnenić, pomoćnik ministra finansija, Ana Jović, savetnik ministra finansija, Milesa Marjanović, načelnik odeljenja u Ministarstvu finansija, Olivera Ružić Poparić, viši savetnik u Ministarstvu finansija i Dragana Nešić, Ela Ki Simić i Mirjana Lukić, samostalni savetnici u Ministarstvu finansija.Tačka 1. – Predlog zakona o budžetu Republike Srbije za 2021. godinu, sa Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Republičkog fonda za penzijsko invalidsko osiguranje za 2021. godinu, Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje za 2021. godinu, Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Fonda za socijalno osiguranje, vojnih osiguranika za 2021. godinu i Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Nacionalne službe za zapošljavanje za 2021. godinu.Primili ste Predlog zakona koji je podnela Vlada. Primili ste Izveštaj odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo i Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava.Pre otvaranja načelnog i jedinstvenog pretresa, podsećam vas da prema članu 97. Poslovnika Narodne skupštine, ukupno vreme rasprave u načelu za poslaničke grupe iznosi pet časova, kao i da se ovo vreme raspoređuje na poslaničke grupe srazmerno broju narodnih poslanika, članova poslaničke grupe.Imajući u vidu da smo se opredelili da kada je rasprava o budžetu na dnevnom redu, da predloženo vreme rasprave bude duplirano, ja sam u to ime predložio duže vreme rasprave u načelu, odnosno da vreme rasprave za poslaničke grupe iznosi 10 časova.O ovom predlogu Narodna skupština odlučuje bez pretresa, zato vas pozivam i i stavljam na glasanje ovaj predlog.Molim poslanike da pritisnu odgovarajući taster na poslaničkoj jedinici.Zahvaljujem.Zaustavljam glasanje: ukupno 187, za – 166, nije glasao 21.Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova prihvatila ovaj predlog.Molim poslaničke grupe, ukoliko to već nisu učinile da odmah podnesu prijave za reč sa redosledom narodnih poslanika.Pre poslanika.Pre nego što otvorim pretres, želeo bih samo da vas informišem da smo danas na sednici Kolegijuma, redovnoj sednici koju održavamo svakog utorka, dogovorili da ćemo danas imati načelni pretres i jedinstveni pretres o 1. tački dnevnog reda, znači o Predlogu budžeta. Da ćemo shodno predlogu koji je doktor Aleksandar Martinović predloži o spajanju određenih tačaka dnevnog reda, sutra imati dve objedinjene rasprave o ovih nekoliko zakona i druga objedinjena rasprava o predlogu članova odbora da bi onda u četvrtak nastavili raspravu, pošto ima nekoliko amandmana na budžet i ima jedan amandman čini mi se na izmene Zakona o budžetskom sistemu. Onda bismo nastavili rasprave u pojedinostima u četvrtak i u popodnevnim satima, posle okončanja te rasprave bi to bio dan za glasanje, odnosno za odlučivanje o svim ovim tačkama dnevnog reda.Želeo sam ovo da vas informišem na početku ove sednice kako biste svi mogli da planirate svoje aktivnosti u ova naredna tri danaMi ćemo već sledeće nedelje, ako Bog da, nastaviti druženje sa našim ministrom koji je najčešće do sada bio u Skupštini, Sinišom Mali. Nadam se da je to i na njegovo zadovoljstvo, a ne samo na naše. Imaćemo sledeće nedelje već sednicu sa tačkama dnevnog reda koje se tiču donošenja određenih zakona o čemu će biti i javna slušanja organizovana od strane nadležnog odbora koji vodi narodna poslanica Aleksandra Tomić. imaćemo veoma dinamičnu aktivnost do 29. decembra u ponoć, kada je kraj redovnog zasedanja.Dame i gospodo narodni poslanici, saglasno članu 157. stav 1. i članu 192. stav 3. Poslovnika,

i Predlogom odluke o davanju saglasnosti na finansijski plan Nacionalne službe za zapošljavanje za 2021. godinu.Predstavnik predlagača, ministar finansija će prvi da govori. Izvolite. Hvala puno.Uvaženi predsedniče Narodne skupštine Republike Srbije, dame i gospodo narodni poslanici, poštovani građani Srbije, pred nama je danas možda najvažniji dokument o kome ćemo diskutovati narednih par dana, a to je budžet Republike Srbije za 2021. godinu.Pre nego što krenem da govorim o detaljima u vezi budžeta, želeo bih ako mi dozvolite da napravim kratku retrospektivu svega onoga šta se dešavalo ove godine, jer upravo budžet za 2021. godinu proizilazi iz svih okolnosti, iz svih dešavanja koja su nas zadesila tokom 2020. godine.Dakle, godine.Dakle, ako se sećate, krajem prošle godine, dakle, 2019. godine, Republika Srbija je nakon četiri, odnosno pet godina fiskalne konsolidacije, teških reformi koje je započeo predsednik Vučić dok je još bio predsednik Vlade Republike Srbije, ušla u zone visokog rasta našeg BDP. Svaki pojedinačni makroekonomski pokazatelj nam je bio više nego dobar. U poslednjem kvartalu prošle godine, dakle 2019. godine stopa rasta naše ekonomije je bila 6,1%. Nastavili smo visoku stopu rasta i u prvom kvartalu ove godine i uprkos pandemiji korona virusa, uprkos zatvaranju naše ekonomije u drugoj polovini marta ove godine mi smo imali stopu rasta od 5,1%.Dakle, teške mere fiskalne konsolidacije, teške reforme, urodile su plodom i Srbija je pre pandemije korona virusa krenula na staze visokih i stabilnih stopa rasta.Desila rasta.Desila se pandemija korona virusa i vodili smo borbu na dva fronta. Vodili smo borbu za očuvanje naše ekonomije, vodili smo borbu za očuvanje života građana Srbije.Kada je ekonomija u pitanju pravovremenim, odlučnim, više nego preciznim merama podrške našoj ekonomiji izašli smo sa paketom, od sada već preko 700 milijardi dinara, dakle šest milijardi evra, 12,7% našeg BDP-a. Toliko smo novca, uvaženi poslanici izdvojili da pomognemo našoj privredi, da pomognemo građanima Srbije kako bi ublažili negativne posledice pandemije korona virusa. Da vas podsetim, to su tri pune minimalne zarade za milion i 50 hiljada zaposlenih koji rade u privatnom sektoru. Tu je dodatnih 60% od dve minimalne zarade koje smo takođe isplatili za isti broj zaposlenih.Do kraja godine sledi nam isplata minimalne zarade za sve one, jedne minimalne zarade, za sve oni koji koji rade i koji su zaposleni u sektoru ugostiteljstva i u sektoru turizma. Svim punoletnim građanima Srbije isplatili smo 100 evra pomoć u novcu koja je isplaćena u dan kada je i obećana za preko šest miliona građana Srbije.Želim samo da vas podsetim da je to pomoć koja je izuzetno dobar efekat imala na našu ekonomiju, jer upravo zbog te pomoći smo i održali nivo privrednih aktivnosti tokom ove godine o čemu svedoči dobar priliv PDV-a u naš budžet.Da ne zaboravim, dve milijarde evra garantne šeme sa poslovnim bankama, milijardu i 450 miliona je već iskorišćeno. Ova garantna šema će se produžiti i do polovine naredne godine. Pozivam sve naše privrednike, mala, srednja preduzeća, uzmite ove kredite za likvidnost, država garantuje za njih. Fond za razvoj izašao je sa 200 miliona evra kredita od 1%, dakle jeftinih kredita, već su 100 miliona evra isplatiti. Narodna banka je izašla sa moratorijumom na plaćanje kredita u periodu od četiri meseca tokom cele godine. Smanjili smo referentnu kamatnu stopu.Dakle, uradili smo sve ono što je bilo neophodno da naša ekonomija preživi. Pomogli smo hotelijere, povećali smo zaposlenim u zdravstvenim ustanovama platu u aprilu mesecu 10%, dali smo svim zdravstvenim radnicima pomoć od 10.000 dinara, jednokratnu pomoć tokom prošlog meseca. Našim najstarijim sugrađanima dali smo jednokratnu pomoć u aprilu mesecu od 4.000 dinara, evo u decembru mesecu, za samo dve nedelje 18. decembra tačno isplatićemo i još 5.000 za sve naše najstarije sugrađane, za sve naše penzionere, ima ih milion i 717 hiljada u Srbiji po podacima iz oktobra meseca. Dakle, najviše i najdirektnije pomažemo onima kojima je naša pomoć najpotrebnija, i ovde je uvaženi poslanici naša država pokazala, vaša država, pokazala svoju snagu.Dakle, nakon četiri godine suficita u budžetu, nakon teških reformi fiskalne konsolidacije, nakon visokih stopa rasta koje smo imali pre pandemije korona virusa, imali smo dovoljno snage, imali smo dovoljno novca da reagujemo na pravi način, ne kaže to samo Siniša Mali, to kaže i MMF, to kaže i Evropska komisija i kada vas pitaju koliko su te mere bile opravdane, imajte bar jedan podatak u glavi, a to je da će Republika Srbija, da će naša zemlja ove godine imati najmanji pad BDP-a u celoj Evropi.Dakle, te mere su za rezultat imale su za rezultat imale ono što se nikada pre nije desilo, a to je da naša ekonomija pokaže koliko je otporna, koliko je jaka, koliko je snažna i kako se odgovornom ekonomskom politikom može odgovoriti na krizu.Jedan podatak, koji je za sve vas veoma važan, dakle, mi ćemo ove godine će naš BDP biti negde između nula i minus jedan, videćemo do kraja kako ćemo proći. Sve ostale zemlje, mnogo razvijenije zemlje, su u mnogo, mnogo većoj dubiozi od nas, a da nismo išli sa ovim merama, da nismo išli sa ovakvom podrškom našoj privredi, po projekcijama koje smo uradili zajedno sa NBS, u drugom kvartalu ove godine naš pad, pad privrede bio bi 15%, a pad cele godine bio bi najmanje 6%.Mi smo, uvaženi poslanici, taj scenario izbegli, taj najcrnji scenario pada privredne aktivnosti. Nemate priliku u Srbiji da vidite i masovna otpuštanja i zatvaranje fabrika, zatvaranje proizvoljnih postrojenja, kao što imate priliku da vidite u nekim drugim mnogo razvijenijim zemljama. Toga nema i zato sam veoma ponosan i na politiku predsednika Vučića, na politiku Vlade Republike Srbije, na vašu podršku ovde, jer smo uspeli da pokažemo da možemo u periodu krize, a ovo nije prva kriza koja je pogodila našu zemlju, da budemo najbolji u Evropi. Tako treba da nastavimo i ovaj budžet, i dolazim polako do budžeta, je upravo usmeren ka tome da ono što kaže MMF, što kaže Evropska komisija, da ćemo i naredne dve godine biti najbolji u Evropi kada je stopa rasta naše ekonomije u pitanju upravo u tom pogledu trebali da gledate budžet za 2021. godinu.Budžet koji ima dve izrazito jake komponente. Jedna je socijalna koja je usmerena na podizanje životnog standarda građana Srbije, na podizanje plata, podizanje penzija. Druga je vezana za investicije, za kapitalne investicije. Uvaženi poslanici, nikada više novca nego naredne godine nećemo uložiti u kapitalne investicije u zdravstvo, zdravstvenu infrastrukturu, putnu infrastrukturu, železnicu, sve ono što podiže kvalitet života građana Srbije i što prosto gura naš BDP napred.Kada govorim o preciznim rezultatima, to ću pročitati, a onda ću krenuti da vam pričam oko drugih detalja koji su vezani za budžet.Dakle, ukupna primanja i prihodi koji su predviđeni budžetom za 2021. godinu su 1.336 1.336 milijardi. To je povećanje od 3,5% u odnosu na iznos koji je predviđen rebalansom budžeta za 2020. godinu. Ukupni rashodi i izdaci su planirani na nivou od 1.514,8 milijardi dinara, što je smanjenje od 14,63, skoro 15% u odnosu na isti rebalans iz 2020. godine iz novembra meseca. Projektovani deficit 178,5 milijardi, dakle projektovali smo deficit na 3%. To je nivo koji nam sa jedne strane omogućava da izdvojimo rekordan novac za povećanje plata, povećanje penzija, za kapitalne projekte, a da sa druge strane nivo našeg javnog duga u odnosu na BDP držimo pod kontrolom. Ne, samo da ga držimo pod kontrolom, nego će racio, odnosno javnog duga u odnosu na BDP i da se dodatno smanjuje do kraja 2021. godine.Kada govorimo o socijalnoj komponenti budžeta za narednu godinu. Dakle, u budžetu za narednu godinu koji je danas pred vama, nalazi se novac za povećanje penzija za sve naše najstarije sugrađane po tzv. švajcarskoj formuli, kako smo obećali, tako smo ispunili dato obećanje penzionerima. To povećanje, dakle svaki ček će se za penzionere uvećati za 5,9% od 1. januara naredne godine. Ne samo da su penzije bezbedne, da su sigurne, da ih isplaćujemo u dan kada treba, nego ih i povećavamo uprkos pandemiji korona virusa upravo imajući u vidu potrebe i interese naših najstarijih sugrađana.Još jedanput da iskoristim priliku, veliko hvala za sve ono što su zajedno sa nama, kroz šta su zajedno sa nama prošli tokom reformi u proteklom periodu.Takođe, idemo sa povećanjem plata u javnom sektoru. Pet odsto povećanje za naše zdravstvene radnike od januara meseca, za sve ostale 3,5% i za sve ostalo biće od 1. aprila ukupno 5% povećanje, plus dodatno povećanje za naše vojnike, dakle uprkos pandemiji korona virusa idemo sa povećanjem plata u javnom sektoru.Da vas podsetim, ono što je predsednik Vučić rekao, naš prioritet jeste projekat „Srbija 2025“. Veliki broj investicija iz tog projekta je upravo u budžetu za narednu godinu, ali ono što je najvažnije možda, ne odustajemo od cilja da do kraja 2025. godine prosečna plata u našoj zemlji bude 900 evra, prosečna penzija 430 evra.Zato i idemo sa ovim povećanjima koja, osim što direktno utiču na životni standard građana Srbije, podsetiću vas, inflacija je negde oko 1,5-2%, dakle, u realnom iznosu rastu i penzije i plate, za našu ekonomiju to je važno. Veoma je važan taj princip gde održavate nivo tražnje, dakle, da ljudi imaju novca da kupuju robe, da kupuju i nabavljaju stvari koje su neophodne kako bi nivo naših proizvodnih aktivnosti rastao i time, naravno, uticao na rast našeg BDP.Treća BDP.Treća stvar koja je veoma važna kada govorimo o socijalnoj komponenti budžeta, to je povećanje minimalne zarade. Vlada Republike Srbije donela je odluku da minimalna zarada, minimalna plata poraste za 6,6% od 1. januara naredne godine.

i naredne godine, dakle, od 1. januara od 2021. godine prosečna zarada u Republici Srbiji biće preko 32.000 dinara. Dakle, za osam godina, uprkos merama fiskalne konsolidacije i reformama koje smo prošli, više nego duplo veća minimalna zarada. Ono što želimo da uradimo, takođe, da olakšamo poslodavcima, u budžetu za narednu godinu imate i dodatno smanjenje opterećenja na plate za 0,6%.Kao pre dve godine dali smo obećanje da ćemo svake godine smanjivati opterećenje na zarade, smanjivati te poreze i doprinose, kako bi podstakli razvoj tržišta rada, kako bi smanjili sivu ekonomiju u toj oblasti. Obećanja koje smo tada dali dali se držimo. Zato, kažem još jedanput, uprkos pandemiji Korona virusa i najvećoj svetskoj ekonomskoj krizi, mi od našeg principa ne odustajemo, a to je da idemo sa daljim smanjenjem opterećenja na zarade.Dakle, zarade.Dakle, to su veoma važni elementi koji se odnose na socijalnu komponentu budžeta za narednu godinu. Ne znam da li postoje neke zemlje, verovatno se na prste jedne ruke mogu nabrojati, zemlje koje će imati ovako jaku socijalnu komponentu i voditi računa o svojim građanima uprkos pandemiji Korona virusa i tokom naredne godine.Kada su investicije u pitanju, 330 milijardi dinara, 5,5% našeg BDP, kapitalnih investicija imate u budžetu, uvaženi poslanici, koji je danas pred vama. I to, da pročitam, samo da ne pogrešim broj, u budžetu imate i dodatnih 28,3 milijarde dinara koje se transferišu jedinicama lokalne samouprave, fondovima obaveznog socijalnog osiguranja i služe za ulaganja u te oblasti. Dakle, kada bi se te dve cifre sabrale, došli bismo do iznosa od skoro 6% našeg BDP koji usmeravamo na infrastrukturu i na kapitalne investicije.Dakle, jedna neverovatna cifra, da vam dam samo poređenja radi podatak, 2012. godine učešće javnih investicija u BDP bilo je 3,1%. Onda se čak malo i smanjivalo i svi su nam govorili treba da dođete do nivoa od minimum 5 - 5,5% da biste bili održivi. Uprkos pandemiji Korona virusa, uprkos krizi, mi pronalazimo dovoljno mesta u našem budžetu gde idemo sa ogromnim kapitalnim investicijama.Zašto? Dva su osnovna razloga. Prvo, mislim da svi vidite i svi građani Srbije primećuju kada se voze novim autoputevima koliko je to bezbednije. Niko ne može da kaže da predsednik Vučić nije ispunio obećanje koje je dao kada smo napravili i završili i autoput Miloš veliki i Istočni krak Koridora 10 ka Bugarskoj i Južni krak ka Severnoj Makedoniji. putevi se u Srbiji rekonstruišu, autoputevi se u Srbiji grade.U proteklih pet godina izgradili smo najmanje 350km novih autoputeva. Te investicije, putna infrastruktura, ulaganja u železničku infrastrukturu, privlače strane direktne investicije, podstiču domaće investitore takođe da ulažu. Dakle, razvijaju se industrijski parkovi pored autoputeva, razvijaju se industrijske zone pored rekonstruisanih železničkih pruga, brže protiče roba, automobili, vozovi bezbednije, i to sve utiče na naš privredni privredni rast.Po informacijama koje imamo iz Narodne banke Srbije, ove godine, do kraja godine Srbija će imati ukupan priliv od stranih direktnih investicija od 2,3 milijarde evra. Podsetiću vas, 2,3 milijarde evra, u poslednjih tri godine

kada se uporedimo sa našim BDP i brojem stanovnika, broj jedan u svetu zemljom koja privlači najviše stranih direktnih investicija.To vam dovoljno govori koliko se Srbija promenila. S druge strane, i ova godina koja je najteža vam govori u prilog tome da sa 2,3 milijarde stranih direktnih investicija Srbija apsolutno dominira u regionu. Za građane Srbije, to znači sigurnost, nove fabrike, nova radna mesta, ali za nas obavezu da investiramo još više u razvoj putne infrastrukture, železničke infrastrukture i svega onoga što je važno za kvalitet života građana Srbije.Da nešto ne bih izostavio u budžetu za narednu godinu, imate novac za nastavak radova na Moravskom koridoru, imate novac za nastavak radova na autoputu

Na proleće krećemo i sa izgradnjom autoputa od Niša ka Merdaru, prvi deo 33 kilometra, Niš-Pločnik. Dakle, za to smo novac obezbedili, na proleće kreću i radovi.Naredne godine završavamo i železničku prugu, brzu prugu Beograd-Novi Sad. Ono o čemu smo sanjali i maštali, da za 35 minuta dođemo od Beograda do Novog Sada, to ćemo do kraja naredne godine moći i da uradimo.U budžetu je novac za izgradnju metroa. Dakle, krećemo do kraja naredne godine i sa izgradnjom metroa, što je veliki infrastrukturni projekat za grad Beograd, ali takođe i ogromna šansa za razvoj naše ekonomije, jer će tu raditi desetine, stotine domaćih preduzeća, hiljade domaćih radnika i još jedna velika šansa, kao što je i Beograd na vodi bio velika šansa i dalje jeste, za razvoj naše ekonomije.U budžetu za narednu godinu imate velike investicije za zdravstvo. zdravstvo. To je posebna tema i danas ću o tome dosta govoriti. Ima par stvari koje želim da napomenem sada u ovom uvodnom obraćanju, a nakon toga ću krenuti u detalje.Ono što je veoma važno, uvaženi poslanici, ove godine, to je ta druga borba koju smo vodili, borba za zdravstvo, borba za živote ljudi. S obzirom na pandemiju korona virusa, ta borba i dalje traje. Želim da iskoristim priliku da se zahvalim svim medicinskim radnicima, svim lekarima, svim medicinskim sestrama, svima onima koji danonoćno, meseci, rade kako bi što manje negativne posledice imali po zdravlje ljudi.Ima par podataka na koje sam posebno ponosan. Ne postoji možda zemlja, zemlja, da izuzmemo Kinu s obzirom na primere koje imamo, koja je izgradila dve potpuno nove bolnice. Uvažene dame i gospodo, shodno onome što je predsednik Vučić definisao u avgustu mesecu, 1. decembra,

Dakle, za samo četiri meseca završili smo dve bolnice i te bolnice trenutno primaju pacijente. Ako pogledate situaciju u kojoj smo se nalazili, to je bio izuzetno mudar potez, izuzetno jasno definisana odluka sa pravim razlogom, a to je da nam se kapaciteti povećaju, kao što vidite u pravom trenutku.Želim da zahvalim i predsedniku na toj inicijativi, a s druge strane građanima Srbije, jer te dve bolnice su njihov uspeh. Mi smo iz budžeta izdvojili skoro sto miliona evra za opremanje i izgradnju te dve bolnice, a to je upravo samo zahvaljujući konsolidaciji i zdravim finansijama koje imamo u ovom trenutku.Kada pogledate plate, to mi je jedna od tema koja je važna za budžet za 2021. godinu, čuo sam nekoliko kritika oko toga i to je bila najveća kritika Fiskalnog saveta, kažu – niste obratili pažnju na plate i penzije, mnogo ste povećali plate i penzije s obzirom na to kako nam ekonomija stoji. Moj odgovor na to je veoma jasan niste, gospodo, u pravu, naš prioritet jesu povećanje plata i povećanje penzija, uz zadržavanje makroekonomske stabilnosti i ni na koji način ne ugrožavamo tu makroekonomsku stabilnost isplaćujući i povećavajući plate i penzije.S druge strane da pitam sve vas – pa jel nam kažu stalno odlaze nam mladi, šta ćemo male su nam plate, povećavajte plate. povećavajte plate. A kako bismo nagradili, motivisali ili kako bismo se zahvalili svim zaposlenim u medicinskim ustanovama, u bolnicama, u domovima zdravlja za sve napore i danonoćni rad koji su pružili i koji rade, herojski rad tokom ove godine? Pa, upravo kako država može, bolja oprema, lekovi i sve ostalo, ali takođe i povećanje plata.Naša politika jeste da kada imamo prostora, kada ima mogućnosti mi ćemo plate povećavati. Godine 2011. imam precizne podatke u oktobru mesecu medicinska sestra u Srbiji zarađivala je 34.000 dinara, negde malo iznad 34.000 dinara, ove godine je to već preko 58.000 dinara, povećanje od 64%.Dakle, hoćemo da zadržimo i to u vreme fiskalne konsolidacije, dakle hoćemo da zadržimo mlade, hoćemo da zadržimo sve da ostanu u Srbiji, da svoje snove ostvare ovde, hoćemo da privučemo ljude iz drugih zemalja da dođu u nađu zemlju. To moramo da radimo tako što gradimo nove vrtiće, nove bolnice, nove autoputeve i tako što povećavamo plate. Pri čemu, za vas da znate i za sve građane Srbije, rast plata u javnom sektoru je praćen rastom plata u privatnom sektoru. Imam precizne podatke o tome i to je diskusija koju danas možemo da vodimo.Po pitanju investicija, da ne zaboravimo ekologiju. Veoma je važan za građane Srbije taj ekološki paket, ta zelena ekonomija o kojoj stalno pričamo. Veliki broj projekat smo planirali u budžetu za 2021. godinu koji su vezani za oblast zaštite životne sredine, izgradnja novih regionalnih sistema za upravljanje otpadom. To je projekat koji će biti sproveden u osam jedinica lokalne samouprave, ukupna vrednost 121 milion evra, izgradnja novih postrojenja za preradu otpadnih voda i kanalizacione mreže koji će biti sproveden u 28 jedinica lokalne samouprave, projekat koji je vredan 200 miliona evra. Konačno ćemo u toplani Kragujevac zameniti postojeću kotlarnicu sa čvrstog goriva ćemo preći na ekološki prihvatljiva goriva, investicija od 20 miliona evra.Možda najveći projekat koji očekujemo naredne godine, potpisivanje ugovora, to je da krenemo u masovno i masovne radove na izgradnji nedostajuće kanalizacione i vodovodne mreže i fabrika fabrika za prečišćavanje otpadnih voda. U tu svrhu izdvajamo za narednih pet godina 3,2 milijarde dolara. To je inače projekat koji je deo „Srbija 2025.“ obećanje koje smo dali i već za narednu godinu na proleće u 70 lokalnih samouprava očekujemo da krenu radovi, masovni radovi kao što smo i obećali da svako domaćinstvo u Srbiji do kraja 2025. godine ima priključak na vodu, ima priključak na kanalizaciju, da svaka lokalna samouprava ima fabriku za prečišćavanje otpadnih voda, dakle ekologija i budućnost naše dece ovde u fokusu i to je deo budžeta za 2021. govorimo o poljoprivredi, o tome možemo diskutovati u više detalja, ukupna izdvajanja za poljoprivredu su 59,7 milijardi dinara, to je oko 5,2% budžeta Republike Srbije i povećanje od 3,6 milijardi dinara u odnosu na 2020. godinu.Ovde govorim o zajedničkom broju, a što je vezano za Ministarstvo poljoprivrede i Ministarstvo za brigu o selu.Po pitanju zdravstva, napravio sam, preskočio sam ono što je po meni jako važno, da ne zaboravimo najvažnije projekte, Klinički centar u Beogradu završava se naredne godine,

oprema za Institut za majku i dete „dr Vukan Čukić“, oprema za Institut za onkologiju, radovi na Dedinju II, radovi u Aranđelovcu Opšta bolnica, radovi Loznica Opšta bolnica faza II hirurško-ginekološki blok,

Dom zdravlja Novi Sad, 800 miliona dinara u Novom Sadu na rekonstrukciju njihovog Doma zdravlja.Dalje, Dom zdravlja u Valjevu, Dom zdravlja u Velikom Gradištu, Dom zdravlja Vrnjačka banja, u Kraljevu Zavod za javno zdravlje, Dom zdravlja Majdanpek, Smederevska Palanka Opšta bolnica 300 miliona dinara radovi, Smederevska Palanka Opšta bolnica faza II još 90 miliona za projektovanje faze II. Vranje Opšta bolnica, Kikinda Opšta bolnica radovi, Pirot Opšta bolnica, Prokuplje Opšta bolnica, 22 zdravstvene ustanove, ugovori već potpisani, a radovi krenuli ili će krenuti uskoro.Imam još i to ću u nekom trenutku da vam pročitam, inače je ukupna vrednost ovih radova 15,2 milijarde dinara, a imam još velike spiskove ovde domova zdravlja, opštih bolnica, zdravstvenih ustanova gde je tehnička dokumentacija u pripremi, gde se pregovori vode oko finansiranja i gde možemo sa radovima da krenemo krajem naredne ili početkom 2022. godine.Dakle, čvrsto opredeljenje, to i je veoma važno za građane Srbije je dalje ulaganje u zdravstvo, dalje ulaganje u kupovinu i nabavku dobre savremene opreme, lekova i svega onoga što naš zdravstveni sistem čini jačim.Ne moram da vas podsećam, čitate i vidite, jačina zemalja, njihova snaga, kada govorimo politički i ekonomski, više nije samo vezana za ekonomiju, nego i za otpornost i za jačinu zdravstvenog sistema. Mnogo razvijenije i veće zemlje su pale na ispitu kada je korona u pitanju, a Republika Srbija nije. Naša zemlja nije.Jedan interesantan podatak, čuli ste i predsednika kada je govorio o tome, nivo hospitalizacije u našoj zemlji je najveći u Evropi, između 12 i 38% svih pacijenata koji dođu u bolnicu, ostanu tu i primljeni.U Nemačkoj, da znate, taj procenat je između 1 i 4%, u Hrvatskoj, u Sloveniji koji se takođe dobro drže je isto tu negde, a u našoj zemlji između 12 i 38%.Dakle, veliki broj ljudi, veliki broj pacijenata se prima u naše zdravstvene ustanove, to je ogroman pritisak na zdravstvene ustanove, ogroman pritisak na naše zdravstvene radnike i zato potpuno opravdano ih podržavamo kada je povećanje plata za medicinare u pitanju, a sa druge strane, ove ogromne investicije u zdravstvenu infrastrukturu u bolnice, u domove zdravlja i u nabavku nove opreme.U budžetu za narednu godinu, kada je u pitanju i prosveta i kultura i sport i turizam, imate veliki broj projekata, ne znam koliko sada da prelazim u detalje, pošto ćemo imati raspravu tokom celog dana i ostaću potpuno otvoren za bilo koje pitanje koje imate u tom pogledu.Ono što je važno jeste da planiramo 500 miliona dinara u oblasti turizma, vaučera za sve građane Srbije, od toga nećemo odustati. Imate veliki broj programa koji su vezani za mlade, kada je sport u pitanju takođe ste videli i sami da smo doneli odluku preko 10 miliona evra da podržimo sport i pre desetak dana je ta odluka doneta, dakle za pojedinačne klubove, pojedinačne saveze, to je ogromna podrška našem sportu, našim olimpijcima takođe. Sa te strane, država je pokazala kako može sveobuhvatno i targetirano da se nosi sa pojedinim oblastima koje su veoma važne za kvalitet i za rezultate koje postižemo.Dakle, kada je budžet za 2021. godinu u pitanju i time ću završiti, idemo na razvoj, na jačanje našeg zdravstvenog sistema, na socijalnu komponentu povećanja plata, povećanja penzija, održavajući i zadržavajući makroekonomsku stabilnost, idemo sa nivoom deficita koji je potpuno održiv, koji nam daje mogućnost da smanjujemo učešće javnog duga u BDP na još niži nivo nego ove godine i koji nam daje za pravo da projektujemo stopu rasta od 6% za narednu godinu koja nije niska, ali je dostižna ukoliko svi potrudimo da sve ove projekte koji su u budžetu, uradimo i završimo na pravi način, a da kroz povećanje plata i penzija, stvorimo dodatni prostor za 2022, 2023, 2024. godinu i sve naredne godine, jer Srbija treba sve brže i brže da raste, da se vratimo na one stope rasta koje smo imali do pre samo osam meseci, do pre pojave korona virusa.Nadam se da ćete podržati ovaj Predlog budžeta. Ostajem na raspolaganju za sva pitanja koja možete da imate oko toga.Hvala vam na pažnji. Zahvaljujem.Da li izvestioci nadležnih odbora žele reč?Kad

Uvaženi predsedniče, poštovani ministri, kolege poslanici, za moje kolege koje juče možda nisu pratili sednicu Odbora, želim da kažem da su jednoglasno svi prisutni članovi Odbora podržali Predlog budžeta, kao i sve prateće zakone.Na po prvi put smo imali jednu širu raspravu. Osim ministra finansija, koji je uvek predlagač budžeta i izmena i dopuna, kada je u pitanju rebalans, uvek je tu i predsednik Fiskalnog saveta, jer po Zakonu o budžetskom sistemu, član 92. govori o tome da na Predlog budžeta ili rebalansa daje svoju ocenu Fiskalni savet kao savetodavno telo Narodne skupštine Republike Srbije.Ono što uvek imamo kao jednu raspravu, elementi budžeta su tema za svakog od nas kao narodnog poslanika, ali na osnovu izlaganja koje dobijamo i od strane ministra i od strane predsednika Fiskalnog saveta.Na sednici koja je juče bila po prvi put smo pozvali i guvernerku Narodne Banke Srbije, gospođu Jorgovanku Tabaković, zato što smo smatrali da je jako važno da bi sagledali budžet da učestvuje i neko ko kreira monetarnu politiku Republike Srbije, na kraju krajeva i taj deo koji se se odnosi na samu inflaciju i na ovaj priliv stranih direktnih investicija, jako nas je zanimalo, s obzirom da oni imaju najbolju informaciju o tome.Pozvali smo i predsednika jednog savetodavnog koordinacionog tela koje je Vlada Republike Srbije formirala, koje prati rast BDP po različitim metodologijama koje se usklađuju i sa Evropskom komisijom i sa međunarodnim finansijskim institucijama, to je gospodin Miladin Kovačević. Na toj raspravi smo imali zaista šta da čujemo.Prvo, dokumenta koja dobijamo koja predstavljaju ocenu Fiskalnog saveta na sve ovo što ste čuli sada u prezentaciji budžeta za sledeću godinu ministra Siniše Malog imali smo prilike da čujemo da ni jedna zemlja u vreme ove pandemije i rešavanja koji nas je zadesio u 2020. godini, u sledećoj godini ne povećava plate zato što nije u mogućnosti da poveća, zato što smo očito kao država doneli, na kraju krajeva i parlament je ovde glasao i verifikovao odluke kojima smo blagovremeno doneli mere podrške privredi Srbije.To je ono zbog čega smo i dobili kao izlaganje ispred Narodne banke Srbije da nije bilo tih mera mi bi po određenim projekcijama se vratili na tri godine unazad pre početka krize i teško da bi mogli uopšte da postignemo visoke stope rasta koje su za 2020. godinu, od 6%, i teško da bi deficit bio 3% za sledeću godinu i teško da ne bi probili zaduživanje, javni dug da održimo u granicama do 60%, kao što je Mastriht, odnosno zemlje članice članice EU koje se trude da zadrže taj nivo javnog duga. Međutim, reći ću vam sada, sve te razvijene države imaju mnogo veće stope pada. Znači, one su iznad 6% i i ono čime Srbija treba stvarno da se ponosi to je da taj pad privrednih aktivnosti završavamo u ovoj godini svega sa 1%.Ono što kažete, gospodine ministre, da će u ovoj godini priliv stranih direktnih investicija biti 2,3 milijarde i ta stabilnost i volja investitora da neće odustati od svojih investicija u Srbiji i u sledećoj godini, je u stvari dobar pokazatelj koliko smo mi zaista bili ekonomski dobri u ovoj godini bez obzira na sve izazove koji su nas zaista zadesili, kao i sve države.Ono što je Fiskalni Fiskalni savet u svojoj oceni naveo, a to je da su javne finansije stabilne, to znači da zaista podržava ovaj deo koji pokazatelje daje ne samo Ministarstvo finansija i Vlada Republike Srbije, već i sve međunarodne finansijske institucije, pre svega MMF, dali su u svojoj kritici upravo povećanje plata. Oni smatraju opravdano da su penzije opravdane što rastu, da povećanje plata zdravstvenim radnicima je opravdano, a da svaka druga povećanja koja se odnose i na državne službenike i na pripadnike Vojske Jugoslavije nisu opravdana zato što smatraju da je to veliki rizik, s obzirom da ne znamo da li ćemo imati rast 6%.Opravdavaju, naravno, povećanja kapitalnih investicija, ali s obzirom da mislim da nisu bili dovoljno informisani, s obzirom da stalno govore o povećanju investicija u oblasti zdravstva, u oblasti zaštite životne sredine, mislim da nisu imali ovu informaciju da u 70 projekata i u osam plus 28, znači ukupno 36 lokalnih samouprava će imati projekte iz oblasti životne sredine i počinju realizaciju od sledeće godine.Mislim da taj deo odgovara nisu imali kad su pravili ocenu, kao što nisu imali informaciju o „Er Srbiji“ koju stalno napadaju, a i neki Đilasovi mediji govore o tome da je nenormalno zaduživanje u „Er Srbiji“ i da u Izveštaju i oceni budžeta se 80 puta pominje „Er Srbija“ kao firma koja je, maltene, u stečaju. Nisu znali o tome da ne transparentnost ne postoji kad je u pitanju ovo javno preduzeće, zato što ugovor postoji na sajtu Ministarstva finansija, zato što svako plaćanje iz budžeta kao podrška se karakteriše kao državna i takva, kao državna pomoć, mora da bude Evropskoj komisiji dokumentovana da ukoliko toga ne bi bilo da bi proglašen bio stečaj od strane Evropske komisije i ni jedan avion „Er Srbije“ ne bi mogao da poleti.

pitanja i dileme su otklonjene sa svim učesnicima koji su bili gosti od velikog značaja za sve poslanike koji su učestvovali. Hvala. **Ivica Odbora. **Jelena Žarić Kovačević** Hvala vam, predsedavajući.Uvaženi ministre, dame i gospodo narodni poslanici, na Odboru za ustavna pitanja i zakonodavstvo, takođe smo razmatrali predloge o kojima će poslanici danas imati prilike da govore u plenumu.Šta reći posle izlaganja gospodina ministra i posle obrazloženja koleginice Aleksandre Tomić koja je predsednica Odbora za finansije, ali evo kao izvestilac Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo imam obavezu da se javim i da kažem koju reč, jer se pred nama danas nalazi i možda najvažniji najvažniji zakon, odnosno Predlog zakona o kome ćemo raspravljati.Dakle, Predlog budžeta za 2021. godinu, je tako koncipiran da zapravo građani u najmanjoj meri osete posledice ekonomske krize koje nam se dešavaju usled prisustva virusa Kovid-19, a i dešavaju se svuda u svetu.Ono što je najvažnije, od 1. januara očekuje se povećanje penzije od oko 6%, povećanja plata u zdravstvu od 5%, za ostale zaposlene u javnom sektoru 3,5%, a vidimo da postoji plan i za april mesec 2021. godine, za povećanje od 1,5%. Takođe je značajno reći da će se minimalna zarada povećati za 6,6%.Planirani iznosi prosečnih plata i penzija do 2025. godine, su 900, odnosno 430 evra. Dakle, zaključak je da predloženi budžet nastavlja sa tendencijom popravljanja životnog standarda građana, ali će biti usmeren i to je dobro da čujemo i na program Srbija 2025, što podrazumeva i ulaganja od 14 milijardi evra u infrastrukturne i druge velike projekte.Zahvaljujući velikom radu, zahvaljujući, pre svega domaćinskom odnosu prema državnoj kasi, možemo u ovom trenutku kada smo pogođeni kovidom-19 da govorimo o razvojnom budžetu, tako da ja pozivam koleginice i kolege narodne poslanike da i ovaj Predlog zakona o kome sam sada kratko govorila, a i ostale predloge zakona u danu za glasanje podrže. Hvala. Dame i gospodo, saglasno članu 27. i članu 87. stavovi 2. i 3. Poslovnika Narodne skupštine, obaveštavam vas da će Narodna skupština danas raditi i posle 18,00 časova, zbog potrebe da Narodna skupština što pre donese akte iz dnevnog reda ove sednice.Da li predsednici, odnosno predstavnici poslaničkih grupa žele reč? (Da.)Reč ima narodni poslanik Šaip Kanberi.Izvolite.

i, zbog poštovanja principa demokratičnosti, budžet mora uključiti i građane. On mora kroz javne politike da obezbedi pravdu, sigurnost i opšti razvoj. Dakle, budžet je vrh političke participacije građana. Da li je to u praksi tako, to nije tema kojom ću se danas baviti, ostavljam javnosti nek o tome ima svoje kritično mišljenje.Ono što mene zanima jeste da, iako se govori da će budžet biti razvojni i da će imati najviše kapitalnih investicija, ja ne vidim pomake u pogledu poboljšanja budžeta za nacionalne savete nacionalnih manjina, niti za opštine Preševo, Bujanovac i Medveđa, koje se finansiraju, preko budžeta Koordinacionog tela. Šta više, imamo manje osam miliona u odnosu na prošlogodišnji budžet za Koordinaciono telo za kapitalne investicije, a takođe je malo sredstava u odnosu na potrebe koje Nacionalni saveti nacionalnih manjina imaju.Iskoristiću podatke samo jedne od ovih opština, ali, obzirom da su oni slični, ti podaci vrede i za Preševo i za Medveđu.Moram istaći da od 2014. godine transferna sredstva, redovni transferi opštinama nisu povećani. Bujanovac je, na primer, primio ili prima i danas 391.927.649,00

Danas, 2020. godine ta masa iznosi 25 miliona, što znači da su potrebe te opštine povećane.Priznavanjem prava na naknadu putnih troškova za sve radnike mesečno opština izdvaja šest miliona, četiri i po miliona dinara za predškolsku ustanovu i osnovne i srednje škole i 1,5 miliona dinara za ostale korisnike.Posebnim kolektivnim ugovorom u obrazovanju priznaje se pravo na jubilarne nagrade za 10, 20, 30 i 35 godina, pomoć u medicinskom lečenju i pomoć u slučaju smrti člana porodice.Veliki broj sudskih presuda za predmete iz osamdesetih godina, takođe, opterećuje budžet ovih opština, a naravno i posledice pandemije se najviše osećaju u nerazvijenim opštinama.Mi smo pokušali amandmanima da utičemo na poboljšanje budžeta i to da se ekonomska klasifikacija 4.81, dotacije nevladinim organizacijama, odnosno nacionalnim savetima i nevladinim organizacijama poveća sa 267 miliona na 534 i, i, takođe, glava 3.12, služba Koordinacionog tela Vlade Republike Srbije opštine Preševo, Bujanovac i Medveđa, treba uvećati sa 382 miliona na iznos od 465 miliona, odnosno za 30%, zbog potreba koje postoje u ovim opštinama.Nadam se da će Vlada pozitivno sagledati naše amandmane i da će prihvatiti one koji imaju za cilj da pomognu ovim opštinama da završe projekte koji su započeli, a sve u cilju da se našim građanima poboljšaju uslovi življenja.To

Zahvaljujem.Reč ima predsednik poslaničke grupe Jedinstvena Srbija Dragan Marković Palma.Izvolite. Poštovani ministre, dame i gospodo narodni poslanici, Jedinstvena Srbija će glasati za Predlog budžeta za 2021. godinu iz više razloga.Ono što ne možemo a da ne kažemo jeste da je 2020. godina bila sigurno najteža godina u ekonomskom smislu poslednjih 15 godina

da sve ono što je neophodno vezano za finansiranje, od nabavke instrumenata, preko zaštitnih mera, da tu Srbija može da se pohvali i da smo bolje se snašli od nekih drugih mnogo razvijenijih evropskih država u okruženju i sačuvali stabilnost dinara, što je najvažnije, jer ako imate stabilan dinar, onda postoji i sigurnost i ekonomska stabilnost i dajemo veliku mogućnost sa ostalim privilegijama, mogu slobodno tako reći, za strane investitore, ali i za domaće investitore.Ja neću se baviti ciframa, ali budžet planiran za 2021. godinu je, pre svega, investicioni budžet. Kapitalne investicije su veoma važne. Nisu tu korisnici samo izvođači radovi i oni koji vrše usluge, već i proizvođači. Prvi put se desilo u poslednje dve godine u Srbiji da vi nemate slobodnog majstora, tesara, zidara, električara, da su svi angažovani, ali ne negde u inostranstvu, već u Srbiji, radeći na objektima koji se grade i prave u Srbiji.Ne samo kapitalne investicije. Mogu slobodno reći da je to domaćinski budžet, jer nisam mogao da vidim da u planu budžeta postoji nabavka automobila kao što je bilo pre sedam,

Znači, da postaneš ministar, moraš prvo da radiš nešto u životu, da imaš svoj auto i da se voziš svojim autom, ali nema veze. To je praksa koja se nasleđuje od izbora do izbora i, jednostavno, kažem ono što je moje mišljenje.Socijalna pravda nije iskazana preko socijalne pomoći…Da li me pratite, ministre? Jel taj koji sedi pored vas došao na dualno obrazovanje danas?Ministre, taj gospodin koji sve vreme priča mora da ćuti kada ja pričam- Danas kao kada završiš dva fakulteta posle mog govora, gospodine. Ne znam kako se zoveš.Da su te tako učili, kada neko priča, a priča zbog vas koji ste tu došli, da ti pričaš neku svoju priču? Čekaj, pa ćeš onda, na osnovu mog govora, doći do zaključka i nešto pametno da čuješ i da naučiš.Zahvaljujem na klimanje glavom. To znači da sam u pravu.Znači, socijalna pravda. Nije socijalna pravda - ja ću ti dati sada, ne znam, pomoć ili ide na šalter gde Crveni krst daje topli obrok i ne znam šta, socijalna pravda se desila kada su u pitanju plate, penzije, povećane plate. Evo i sada jednokratna pomoć za penzionere, oni koji slave Svetog Nikolu. Pola Srbije slavi Svetog Nikolu, a pola Srbije ide kod onih što slave. Znači, dva penzionera, deset hiljada dinara. Mogu slobodno da spreme posnu slavu za deset gostiju i to je ogromna pomoć za penzionere i plus što će od sledeće godine biti, kada su u pitanju penzije, švajcarski model obračunavanja penzija.Šta je još najvažnije da svi rade, da se živi od svog rada. A da bi radio, više ne može da neko dođe, traži posao, a vi kažete – ne znam gde ću da te pošaljem. Na primer sada, kada neko traži posao, javi se meni, moja služba mu da najmanje 10 fabrika, 10 subjekata koji imaju kompanije i traže radnike. Izvolte, valjda ćeš i ti da nađeš nešto za sebe u tih 10 kompanija da se zaposliš i da radiš.Kako vreme prolazi, što je dobro za Srbiju, sve je manji broj nezaposlenih. Iz godine u godinu se povećava dolazak stranih investitora, ali oni ne dolaze u Srbiju čisto zbog geografskog položaja. Naravno, bitno je i to, zbog ekonomske sigurnosti, zbog stabilnosti dinara i ja ne znam ni jednog ozbiljnog stranog investitora koji je došao u Srbiju, u neki grad, i da je pokupio svoje mašine i vratio se u državu odakle To znači da država ono što obeća to i ispoštuje.Srbija ima bonitet, to je danas najvažnije, u međunarodnim odnosima, i kada je u pitanju kredibilitet, da može sutra da uzme kredit, ali taj kredit koji uzme Srbija, taj kredit ide u kapitalne investicije, gde će sutra da ti vrate. To treba da shvate oni koji ne znaju šta je ekonomska stabilnost i šta su finansijski prioriteti kada je u pitanju budžet za 2021. 2021. godinu.Tu krivim dosta i vas i predsednika Vučića, on je najveći krivac za ovo, zašto toliko vi transparentno radite i pričate kako smo mi najbolji, a u stvari jesmo najbolji, u Evropi i zamerili su nam, pa kažu – znate šta, nema vladavine prava u Srbiji i nećemo da otvorimo ni jedno poglavlje do kraja godine. godine. Nije tačno. A rekli su nam – i avgust i septembar, ti koji odlučuju o našim životima iz EU da će biti do kraja godine otvorena dva poglavlja. Ali, ministre, postoji ljubomora, zašto smo mi tako uspešni i stalno nešto mi, kao, navodno, smetamo i Hrvatskoj i Crnoj Gori i Makedoniji s vremena na vreme, a nikog ne diramo. samo zbog našeg uspeha. Taj uspeh ranijih godina nije postojao.Vladavina prava je ugrožena, kako kažu. Da, ugrožena je vladavina prava onima koji sa motornom testerom idu u televiziju. To pravo su oni sami sebi dali. Takva prava su ugrožena i takva prava nikada više neće moći neko da koristi a da oni organi koji su zaduženi za to ne spreče te koji žele publicitet preko demonstracije sile moći, a posebno tamo gde su institucije.Kažu – blokada medija. Nije tačno. Zamislite, mi smo u izbornoj kampanji morali da pravdamo

kritikuju i mržnja im je glavni prioritet u političkom programu. Kažu – eto, blokada medija. Nije tačno. Svuda u svetu, pa i u Americi,

radi?Kada su u pitanju opozicije i ti vladari velikih država, kao što je gospodin Makron, kao što je gospođa Merkel, oni treba da znaju

da ona uđe u parlament i da ona lomi zastave i da ona lomi znakove po francuskim gradovima itd? Toga nema i mi samo treba da uporedimo njihovu opoziciju i našu. Oni tuku narod zato što su obukli žute prsluke i nešto su nezadovoljni ti ljudi zbog stopa poreza, povećanja itd. Naša policija nikada nije podigla pendrek i ruku na nekog ukoliko taj neko nije ugrozio bezbednost organa reda i mira, policajaca na ulici. Vrlo dobro znamo šta je bilo ispred parlamenta posle izbora.Molim one koji odlučuju o sudbini Srbije da ne primenjuju dvostruke aršine. Iskidaše se, bre, sekiraju se pojedinci kako Makedonija nije ušla u ušla u EU, ali Makedonija je promenila samo ime. Niko nije uzeo Makedoniji deo teritorije, kao što su uzeli Srbiji. Nije to isto da ti neko uzme deo dvorišta i kuću i ti da kažeš da je sve u redu, idem ja da pregovaram za moje, da vidim koliko od moga ćeš mi dati da bude moje. To nigde na svetu nema.

o ne znam čemu. To je sve tema. Sve je to tema, jer neko gleda sa strane, procenjuje, a taj što procenjuje gleda na jedno oko kada je u pitanju Srbija.Šta je još veoma važno za

sam kod života i zdravlja građana, moj stav se nije promenio kada je u pitanju korona. Ja imam dvanaest članova porodice, a šestoro članova moje porodice je imalo koronu.

živimo.Nemam ništa protiv tog stručnog dela Kriznog štaba, ali trećina doktora stručnog dela Kriznog štaba ne radi u bolnicama. Ja hoću da čujem onog ko leči pacijenta, hoću da čujem onog koji kaže – vidite ovog koji leži ovde, četiri dana je imao temperaturu, nije se javio na vreme i sada je na respiratoru. To da nam budu poruke, a ne da nam odgovaraju na pitanja na konferencijama za štampu po sat i nešto.Sad ide vakcina.

Država nabavlja, Torlak procenjuje hemijskim putem koje su vakcine dobre. Šta imaš više, bre, da plašiš narod svakog dana koronom i vakcinama, da li treba da primi vakcinu ili ne? U Srbiji nije obavezna vakcina. Ko hoće da primi, neka je primi.Sada ću da kažem ovim lekarima da je stigla, odnosno stići će u Srbiju vakcina palmeiša, da vidim koliko će da se bave imenom te vakcine. Razumete? Zašto to rade? Rade zato što će ti dobavljači, budući, reći – mi imamo najveće zasluge, borili smo se za vašu vakcinu, iako ne znamo kakva je vaša vakcina i mi za to treba da imamo koristi od toga, a oni koji će psihički da imaju određeni problem, cele porodice, zbog toga, što svakako dana samo to slušamo, samo to – korona, vakcine, korona, vakcine.Žalost

i drugi je jedan moj prijatelj, iz jednog drugog grada, nije bitno kako se zove.Ali, dame i gospodo, ako svakoga dana mi pričamo o tome i sada ovde mi došli u Skupštinu kao kada smo mi mala deca - hajde da se testirate. Čekaj, a onaj običan čovek mora da ide u bolnicu da čeka da se testira. Ma kakvo bre testiranje ovde za poslanike,? Ako ti nešto fali, idi u bolnicu kao svi obični ljudi. Imaš imunitet, imaš pasoš, ne čekaš kada ideš u neku državu, e sada će da dođe doktor kod tebe - zini i kaži „a“ da ti uzmem bris.Čekajte, da li to da radimo? I sada će izaći izveštaj odavde, kako mi tu, uzimaju nam bris itd, kako smo mi ne znam zaštićeni. A što mi da budemo zaštićeni, da budemo zaštićeniji od običnih ljudi koji idu na pijacu, koji idu u prodavnice, od običnih penzionera itd?I još jedan podatak. Hajde neka nam kaže taj stručni deo Kriznog štaba – koliko je umrlo 2019. godine od drugih bolesti, a koliko 2020. godine od korone?Ja ću vam reći.

i tu dolaze iz nekih drugih gradova, ali kada se sve to sabere ukupan zbir više umrlih ima 2019. godine, nego 2020. godine.Ovoj Srbiji ne treba taj spin i da se sad narod bavi time, jer budžet je loš i država loše radi. Nije tačno. Svi rezultati kada su u pitanju i međunarodni odnosi nikada popularniji nismo bili. Mislite li vi kažete jednoj Americi – skini mi 10. tačku.Ljudi, pa to da nismo gledali svojim očima, niko ne bi verovao, jer 10. tačka je glasila da Srbija prizna nezavisno Kosovo, bez obzira što je sada pobedio neki drugi, ali u toj konstelaciji snaga i u konstelaciji snaga gde u okruženju se bore kako će sutra i ko će sutra biti prvi političar i prvi predsednik te države, a onda da istovremeno bude neko ko se pita u Evropskoj uniji, mi kao jedna manja država i kao država sa etiketom. Nama su zalepili etiketu i mi muke imamo da skinemo etiketu, kako smo mi loši, kako mi ne znamo, kako smo mi vodili osvajačke ratove, a u stvari vodili smo odbrambene ratove.Tako da, ja vas molim, vas ministre i Vladu, da iskoristite sve ono što se zove vaša moć i da nam teme budu neke druge. Sada ide i katolički Božić, sveti Nikola, prvo pa katolički Božić, pa ide Nova godina, pa srpski Božić, pa sveti Jovan i ako treba ljudima da presedne sve to, hajde da ih pustimo na miru. Kao oni koji ratuju, kaže - potpisali smo primirje, ne ratujemo 15 dana. Hajde, da ne pričamo 20 dana o koroni i o vakcinama.Sada

Pa idite tamo kao one vaše kolege koje leče narod. Ja čestitam određenom broju članova Kriznog štaba koji idu, rade, pa izađe s posla, da se obaveštenje koliko je danas u njegovu kliniku došlo pacijenata i takvi takvi koji rade, oni mogu da nam govore šta je to što će se desti u narednom vremenskom periodu.Ništa nije tačno što nam je Krizni štab govorio prethodnih sedam meseci o koroni. Ništa nije tačno, osim da je tačno da je juče umrlo toliko, testirano toliko i pozitivno toliko. Samo ti podaci su tačni. Sve ostalo ništa nije evo još mesec dana, kada dođe jul, avgust, pošto jake temperature tada, nestaće korona itd.

ja".Znači, ljudi shvatite da je to postalo, ovo je sada gore vreme nego kada su padale bombe NATO agresora na Srbiju. Mi sada smo više uplašeni. Više smo u strahu i moramo da vidimo kako da sprečimo i da ono što se zovu rezultati, ono što se zove Međunarodna zajednica i Evropska unija, šta je to što vi zamerate Srbiji, zašto Srbija kasni sa ulaskom u Evropsku uniju? I nama to treba.Naravno da mi nemamo ovako visoke ocene, pa znate kada bi toliko nemačkih preduzetnika došlo u Srbiju, italijanskih, francuskih i iz nekih drugih država. Nikada. Kada pročitate kada dođe izveštaj od nekih institucija koje su napravljene od najboljih stručnjaka Evrope i sveta i kažu "bravo za Srbiju", to oni kažu, a naš Fiskalni savet kaže "ništa ne valja".Čekajte, ko je ovaj Fiskalni savet? Ja ne želim da tim ljudima kažem da li nešto znaju ili ne znaju, naravno da znaju, ali šta su to kriterijumi po čemu oni i po kojim oni kriterijumima daju daju određene ocene?Bilo je njih sedam-osam. Hteo sam da ih pitam, šta su elementi kalkulacije? Ako znaju, Bog me ubio. Možda njih dvojica-trojica znaju. Znači, elementi kalkulacije su fakturna cena gde stoje zavisni troškovi, na to se doda marža, sabere se sve pa ide PDV, da li je tako ministre? Naučio si, nisam nikad ni sumnjao u tebe. Ovog momka do tebe ne smem ni da pitam to.Sad oni došli da nam sole pamet kako nemoj da povećaš platu, nemoj da uradiš ovo. Nekada moraš da imaš i ekonomski rizik, za uspeh, ekonomski rizik. Ova država imala ekonomski rizik sa pokrićem koje se zove bonitet poslednjih pet godina i nadam se da će tako biti i 2021. godine.Zbog toga JS će glasati za Predlog ovog budžeta. Zahvaljujem.Za reč se javio ministar Siniša Mali. Izvolite. vezano za strane direktne investicije i ono što ste vi, gospodine Palma rekli, mislim da je veoma važno za građane Srbije, dakle tokom ove godine uprkos pandemiji korona virusa, uprkos ogromnoj najvećoj ekonomskoj krizi ikada, ni jedan jedini investitor koji je u prethodnom periodu doneo odluku da investira u Republiku Srbiju, da uloži svoj novac u našu zemlju, od te odluke nije odustao.Ono što imate prilike da vidite u ovom budžetu, dakle mi smo čak i iznos podrške novca koji je vezan za podršku takvim investicijama za skoro 50% povećali u odnosu na 2019. godinu. Malo pre sam vam rekao da ćemo imati ove godine do kraja godine oko 2,3 milijarde evra investicija, stranih direktnih investicija u našu zemlju, što dovoljno govori i o atraktivnosti i o sigurnosti ulaganja.Na kraju krajeva, kada vidite da je jedna zemlja reagovala kao što je naša reagovala, da su plate sigurne, penzije sigurne, da sve svoje obaveze država isplaćuje u dan, naravno da onda postajete i atraktivniji za investicije jer jednostavno ljudi kad investiraju svoj novac, svoj kapital, žele da budu sigurni.Ono što je veoma važno kada ste pomenuli i Fiskalni savet, dakle strategija našeg rasta u poslednjih par godina vezana je za investicije i vezana je za izvoz. Dakle, nikada više ne investiramo u kapitalne projekte kao što su auto-putevi, rekonstrukcija železnica, izgradnja industrijskih parkova. Dakle, priliv stranih direktnih investicija koje, pak, za posledicu imaju i povećanje izvoza.Dakle, 100%, hajde neka, kažem, ne mora 100%, ali najveći broj stranih investitora, ogromna većina dolazi u Srbiju, gradi fabriku, ali ne interesuje ih samo domaće tržište. Interesuje ih da plasiraju svoje robe u celoj Evropi i šire.Zato šire.Zato su sporazumi o slobodnoj trgovini koje Republika Srbija ima veoma važni, ali zato, evo vam precizan podatak, od 2012. do 2019. godine Srbija je udvostručila iznos izvoza roba i usluga. Godine 2012. 17,5 milijardi evra, na 23,3 milijardi evra 2019. godine.Dakle, mi smo udvostručili izvoz. To znači da se naša privreda za toliko promenila. To znači da fabrike koje su ovde otvorene jesu konkurentne na svetskom tržištu, imamo koje robe, imamo koje usluge da izvezemo. To je devizni priliv za našu zemlju. To je priliv u naš budžet. To je osnov za povećanje plata i penzija. To je jedina održiva, jedina prva ekonomska politika. Dakle, što veći broj fabrika koje su vezane za ulaganje u infrastrukturu, bolje autoputeve, sigurnije, bezbednije autoputeve, brže pruge, novi industrijski parkovi, samim tim imate kao posledicu nikada manju stopu nezaposlenosti u našoj zemlji.Podatak koji nisam rekao u svom uvodnom izlaganju da vam sada ponovim samo - u trećem kvartalu ove godine nama je stopa nezaposlenosti niža nego u prvom kvartalu ove godine pre korona virusa.Dakle, prava strategija koja je usmerena na izvoz i na investicije. Ako mi dozvolite samo, znam da sam prešao svoje vreme vreme izlaganja, malopre nisam imao priliku da odgovorim poslanicima pre vas, gospodine Palma, nažalost, nisu tu, ono što je meni veoma važno da znaju je da je,

i taj će zahtev biti odobren u iznosu od 20 miliona 756 hiljada dinara. To ćemo u četvrtak na narednoj sednici Vladi i odobriti.Ono što uvaženi poslanik koji sad trenutno nije tu nije pomenuo, a voleo bih da građani Srbije to znaju Vlada Republike Srbije je od 2018. godine opštine Medveđa, Preševo i Bujanovac pomogla iz tekuće budžetske rezerve krajem godine svake od tih pojedinačnih godina sa ukupnim iznosom od 90 miliona dinara.

iz budžeta Republike Srbije za pomoć samo ovim trima opštinama.Takođe, ono što bih želeo da napomenem, a nije rečeno, u opštini Preševo u avgustu 2019. godine, završena je rekonstrukcija Osnovne škole „Vuk Kradžić“, rekonstrukcija Gimnazije „Skenderbeg“. Do kraja 2020. godine, dakle, do kraja ove godine završićemo i rekonstrukciju Osnovne škole „Ibrahim Keljmendi“

da postoji bilo kakva diskriminacija ili da je bilo ko zaboravljen. Kad god možemo i gde god možemo, da li su to škole, domovi zdravlja ili direktna podrška budžetu, mi tu podršku i pružamo. Hvala još jedanput.